първа за днес. Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще ни представи господин Веселинов – заповядайте.

На редовно заседание, проведено на 4 април 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен от Министерския съвет на 22 февруари В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите; представители на Националното сдружение на общините в Република България, както и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България. От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Росица Велкова. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е изготвен във връзка с необходимостта от усъвършенстване на действащата нормативна уредба, регламентираща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и на кметовете на райони и кметства в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети. С предложените промени се въвежда задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на районите и кметствата в рамките на общия бюджет на общината, регламентира се задължение за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. Създава се възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при провеждането на обществени поръчки в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата. С предлаганите промени ще се гарантира по-голяма финансова самостоятелност на кметствата, ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината, ще се даде възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството. Контролът по спазване на новите разпоредби ще бъде осъществяван в рамките на контрола по спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на общините при финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.

като е изразено съмнение, че те няма да доведат до практически резултат. Националното сдружение на общините не подкрепя Законопроекта. В становището, изразено и по време на заседанието на Комисията, се изказа несъгласие с предложените промени, като бе обърнато внимание, че в практиката на редица общини има по-добри и разнообразни примери на взаимодействие с кметствата от предложените с промените в Закона. От страна на представителите на Националната асоциация на председателите на общинските съвети бе изразена принципна подкрепа за Законопроекта, като бе направено предложение да се обсъди между двете гласувания възможността за разграничаване на кметствата, към които да се прилага предложения подход, в зависимост от големината на населеното място, определена В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип предложените промени, като същевременно бяха отправени и редица въпроси към вносителите и бележки към Законопроекта. В изказванията бе отчетено, че промените са продиктувани от основателното недоволство на редица кметове на кметства, породено от негативната практика на някои общини за отделни населени места в общината да се заделят символични, а в някои случаи и никакви средства от общинските бюджети, а същите да се концентрират преимуществено в населеното място – общинския център. Обърнато бе внимание, че предложените промени не дават достатъчна яснота как и от кого в практически аспект ще се разходват средствата, които ще бъдат предвидени в бюджета за отделните кметства. Изразена бе обща позиция, че между двете гласувания ще бъде необходимо да се прецизират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

Уважаеми народни представители, предстои да чуем Доклада на Комисията по бюджет и финанси. С него ще ни запознае госпожа Ангелова. Заповядайте, госпожо Ангелова

Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен от Министерския съвет. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. Със Законопроекта се предлагат промени, които целят усъвършенстване на действащата нормативна уредба, касаеща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на кметства по съставянето и изпълнението на общинските бюджети. Предлагат се следните промени: 1. Въвежда се задължение на общинския съвет при приемане на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. 2. Въвежда се задължение на кмета на общината при изпълнението на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. 3. Създава се възможност когато се финансират обекти на територията на кметствата и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предложените промени ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата и ще засилят личната отговорност на кметовете на кметства при разходване на одобрените по бюджета разходи на общината.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

Откривам разискванията по обсъждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Има ли заявки за изказвания?

и всички те трябва да бъдат променени, ако искаме Законът да работи. Тъжна практика е, че на база на изборните резултати често се случва тези общински кметове, които имат определени харàктерни особености, след провеждането на изборите дискриминират цели населени места, защото представители на техните опоненти са взели изборите за кметове на кметства. Случва се през целия мандат, понякога и в доста мандати, едно населено място да е обречено на абсолютна изолация – недостиг на средства от общинския бюджет, защото

по никакъв начин не създаваме ангажимент за размера на тези средства. На практика, предвиждайки на кмет примерно 10 лв. за смяна на крушки в кметството, общинският съвет ще е изпълнил задължението си, но по никакъв начин няма да сме помогнали за закърпването на дупките по уличната мрежа на съответното населено място. Същевременно обвързването на процент от бюджета спрямо населението или пък с приходите, които самото населено място генерира,

малко населено място трябва да бъде лишено изцяло от финансиране, защото пък значи да го заличим от картата рано или късно. Така че въпросът е доста комплициран. Лично моето убеждение е, че това, което трябва да направим, може би е да създадем задължение на общинския съвет да създаде правила, които да осигуряват справедливото финансиране на кметствата, да разчитаме на тази способност на местното самоуправление на практика да се самокоригира и да дава добри примери, което в края на краищата често са доказвали, че могат да правят.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! С риск да повторя част от нещата, които господин Веселинов изнесе, бих искал да поставя на широк дебат тази тема, тъй като наистина през последните години темата за отношенията между кметове на кметства и кметове на общини достигна до едни, бих казал, непредвидими Настоящият закон е следствие от множество срещи между Националното сдружение на кметовете на кметства както тук в Народното събрание с отделните парламентарни групи, така и си спомняте срещата с министър-председателя господин Бойко Борисов, на която среща беше поет ангажимент да бъдат направени необходимите промени, така че кметовете на кметства да получат своята, бих казал, частична самостоятелност, тъй като в момента те са в едно положение, което е меко казано между чука и наковалнята.

което до голяма степен обуславя неговата архаичност – това, че текстовете вече не са актуални, че голяма част от тях имат нужда от сериозно изменение. Нещо повече, аз съм в местната власт от 2007 г. и от момента, в който постъпих като общински съветник, периодично от време на време чувам, че някой отнякъде предлага някакъв изцяло нов закон за местното самоуправление, какъвто закон до ден днешен все още не сме видели в Народното събрание. Действително част от текстовете, които са които са записани в ЗМСМА, са наистина много стари. С оглед на това, че обществените отношения са се променили значително през последните 30 години, е необходимо да се направи ревизия

и всеки един от нас малко или много, частично или изцяло се е сблъсквал с проблема за отношението между общински кмет и кмет на кметство. Всеки един от нас под една или друга форма е бил запознаван с тези проблеми. Разбира се, има общини, в които цари хармония между общинските и малките кметове, но има общини, в които конфликтът е достигнал до такова ниво, че на практика животът в малките населени места е спрял. Точно това е идеята на този законопроект, който по принцип подкрепяме, но, разбира се, ще трябва да се направят съществени корекции между първо и второ четене, да се гарантират някакви минимални средства, които да бъдат заложени в общинските бюджети, които средства да бъдат разпределени към съответните кметства. Трудно е да се намери точната формула, тъй като наистина има кметства, които са с жители 5, 6 хиляди души и нагоре. Има кметства, които са по-малко от 500 човека, и е много трудно да се намери точният баланс какъв да бъде размерът на този бюджет, който ще трябва да се определи от общинската хазна. Въпреки това, смятам, че по време на обсъждания, по време на работни групи ще успеем да намерим точната рецепта, така че голяма част от проблемите на тези кметове действително да бъдат решени и да не се налага – както дадоха своя пример, за един пирон да ходят, да се молят на общинския кмет да им пуска служебен аванс. аванс. Аз изразявам своята позиция, че трябва да бъдат въведени някакви натурални показатели, примерно брой на население, площ, приходи, други подобни, които да бъдат фиксирани в Закона, така че да се гарантират някакви минимални бюджети за тези кметства. Аз искам да Ви призова да подкрепим Законопроекта на първо гласуване, като даваме ясната заявка, че между първо и второ гласуване ще бъдат направени необходимите корекции, така че да бъдат съобразени всички становища както на Националното сдружение на общините, така и на Националното сдружение на кметовете на кметства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Шишков. Има ли реплики към изказването?

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа общински съветници! На първо четене по принцип поне аз ще подкрепя този законопроект, не коментирам парламентарната си група, но между двете четения трябва да има изключително сериозно прецизиране. Ще Ви кажа защо – ще създадем един изключително сериозен проблем в трите големи града. Става въпрос за там, където имаме районни кметове, става въпрос за София, Пловдив и Варна. В София са 24 района, във Варна са пет, в Пловдив са шест. В момента каква е ситуацията? Районните кметове са избираеми и са второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Ако в момента с тези промени ние дадем и отделни бюджети на районите

като София, Пловдив и Варна, в такъв случай, колеги, ще бъде само с представителни функции. Просто се създават отделни феодални владения в тези три града, повярвайте ми, ще видите, че е така. Винаги съм твърдял, че в трите големи града трябваше да се използва старата система – районните кметове да бъдат назначавани от кмета с гласуване от общинските съвети, тоест кметът да не може еднолично да ги назначи,

Тъй като и аз съм бил такъв, и господин Гърневски от залата е бил такъв, можем да потвърдим, че един кмет на голям град не може с нищо, повярвайте ми, не може с нищо да въздейства

защото с основание районният кмет казва: „Извинявайте, господин кмете, ама аз също съм избран от Вас пряко и от населението на съответния район“. Друг е въпросът, че обикновено за районните кметове има различия, но хората гласуват за големия кмет и съответно подпомагат по-малкия.

трите големи града на практика ние ги разцепваме на малки градчета, абсолютно независими едно от друго. За един град трябва да се води цялостна политика, а не на парче! Ние наистина ще създадем сериозен хаос в трите големи града. Друг е въпросът, ако се съгласите, аз съм готов да дам това предложение, да го направя – да си върнем старата система, районните кметове да бъдат

Ще има само едни представителни функции да ходи да реже лентички, когато се открива даден обект. Това е положението – с нищо не може да повлияе на районните си кметове, с нищо! Така е сега, но като им дадем и парите, мачът приключва. Благодаря Ви, господин Атанасов. Има ли реплики? Няма. Господин Али, Вие пожелахте думата за изказване –заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ на първо четене ще подкрепим Законопроекта за местното самоуправление и местната администрация. Както и колегите преди мен споменаха, има доста несъответствия, които трябва да бъдат променени между първо и второ четене, имайки предвид, че няколко закона ще се противопоставят тук и аз ще се обоснова защо. Разбирам, че кметовете на населени места искат да бъдат по самостоятелни, да имат собствени бюджети, де факто да има една финансова децентрализация и за тях.

Уважаеми колеги, аз разбирам, че с тази финансова децентрализация, за която говорим с този законопроект – за правата на местните кметове да имат собствени бюджети, ние ще се сблъскаме с огромни проблеми.

При едно такова решение на общинския съвет и при едни финансови нареждания към местния кмет, той трябва да води отчетност. Дали има такъв административен капацитет в едно населено място?!

трябва ли да имат счетоводители, трябва ли да имат отчетност, трябва ли да издават фактури? Трябва, трябва, трябва много неща, които не съответстват на така предложения на първо четене законопроект. В тази връзка смятам, че с предложените текстове това няма как да се случи. Представете си, че в една община много трудно, особено в малките градовете, се намира дори и архитект към тези администрации, главни инженери, липса на кадри, а дори и за едно населено място, които да контролират един процес, например строителството, както искат местните кметове. Те искат да участват при провеждане на обществените поръчки в самите комисии или техни представители. С какво ще платят те на един инженер или специалист да участва от тяхно име в определяне на обществена поръчка за определено строителство? Как ще се отчитат? Как ще отчетат тези материали, които ще закупуват като строителни материали? Знаете, че в Закона за обществените поръчки има ограничения. Всеки кмет на община задължително провежда обществена поръчка за строителни материали в началото на бюджетната година. Те трябва да се съобразят, че де факто този кмет на населено място не може да закупи по собствена презумпция определен материал без знанието или извън това, което фирмата е спечелила като обществена поръчка за доставка на такива материали. Много са сложни нещата тук. Мисля, че доста сериозно трябва да се поработи, за да излезе един сериозен въпрос. Всички сме за финансова децентрализация. Всички сме за това кметовете да имат самостоятелност,

Това, което предлагате, е интересно като виждане точно в днешната обстановка.“ Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На пръв поглед Законопроектът, който ни се предлага, е стъпка към децентрализацията една тема, която доскоро беше много дискутирана, но напоследък позатихна. Оптимистите биха могли да видят нещо по-различно, по-дълбоко дори в този законопроект, например, че подкрепяме принципа за субсидиарността. На втори поглед обаче нещата са малко по-различни. Според мен с предлаганите промени се цели по-скоро да се сложи една рамка на кметовете на общинските съвети. Да не забравяме, че Конституцията определя като основна административно-териториална единица общината, а не кметството. Цялото законодателство, засягащо местното самоуправление, се базира на това, че общината е основната единица. Има общини, които имат повече от 50 кметства. Този законопроект, ако бъде приет така, както е, ще доведе до много сложни взаимоотношения в тези големи общини.

Закона за публичните финанси в частта му чл. 45. Обаче промяната на чл. 45 вече променя отношенията при формирането, гласуването, разпределението на общинския бюджет, контрола на общинския бюджет. Не разбирам защо вместо да се промени § 45 от Закона за публичните финанси в ал. 1, т. 1 и 2, ни се предлага да променяме само част от т. 2 на цитирания член от Закона за публичните финанси.

защото в Законопроекта се предлага да се преразпределят средства само в разходната част. Те изобщо не са обвързани и като философия, и като последващ контрол с приходната част на бюджета. Това ще създаде много проблеми на общинските кметове. Това ще създаде много проблеми във взаимоотношенията между общински кмет, общински съвет и кмет на населено място. Ние по същество, опитвайки се да направим една децентрализация и да разпределим справедливо – справедливо или не, средствата, които се отделят в общината, ще създадем проблеми. една скоба, че може би малко предварително, опитвайки се да решим едни междуличностни проблеми, ние ще създадем проблеми по същество в отношенията между кметовете в едно общество от различно ниво. Това е по първата част. Бих се замислил, ако ще вървим в тази посока, дали да не обвържем промяната на разходната част в общинския бюджет по Закона за публичните финанси и с приходната част. Тоест кметовете на кметствата, независимо колко са големи, да започнат да се чувстват обвързани не само с разходната част, но и с приходната част. Това обаче ще отвори един друг проблем, защото ще бъде ясно показано, че има кметства, които не могат по никакъв начин да дадат толкова приходи, колкото изразходват. Всъщност те са издържани за сметка на голямата община. Това от своя страна вече ще отвори друг разговор. Затова си мисля, че преди второто четене трябва много внимателно да обмислим какво можем да си позволим да променим. За мен промяната трябва да бъде в Закона за публичните финанси. Иначе ще настъпи разногласие между двата закона. Основният в случая е Законът за публичните финанси.

Закона за обществените поръчки. Най-странното е, че предложенията всъщност не стават по реда, по който поне аз ги намирам за нормален – чрез преходни и заключителни разпоредби. ни се чрез текстове на самия Закон да влезем в противоречие на вече съществуващите текстове на основни закони, защото Законът за обществените поръчки регулира въпросите не само в общините в този смисъл.

представители на кметовете на кметства, ние по същество правим изключение в Закона за публичните финанси чрез промяна на текст в друг закон. Това отваря вратичка на всички останали, които по някакъв начин участват в обществените поръчки, да искат свои изключения в текстовете от Закона за обществените поръчки. Това вече ще направи Закона за обществените поръчки в тази му част абсолютно неприложим, бих казал вреден. По-скоро бих подкрепил второто предложение в този § 2, където се предлага да се включват представители на кметовете, на кметствата, при приемането на вече завършени обекти. Включително бихме могли да ги включим и при текущия контрол на изпълнението на дейностите, които са възложени. Това се прави на много места, в много кметства, работи успешно, доказало се е на практика. Между другото, в съществуващата нормативна уредба няма забрани в общинския бюджет, най-вече в приложенията на общинския бюджет, да бъдат разпределени разходите по различни райони и по кметства. Това също се прави. Мога да дам пример с приложението за капиталовата програма в общинския бюджет, в което можем да стигнем дори до поименния списък на предлаганите капиталови разходи, което по същество се прави в много общини. Така че ние имаме една добра практика в част от общините в България. Не би трябвало да се опитваме чрез промяна на на законодателството да решаваме частни проблеми. По същество вносителите са се опитали да удовлетворят исканията. Тук признавам – в много отношения те са справедливи кметовете на малките кметства. В своето становище Сдружението на кметовете отхвърля по същество предлаганите промени, което за мен беше повече от странно. Те считат, че направените промени няма да изиграят тази роля, която те биха искали, че няма да бъдат полезни. При това положение ние какво да подкрепим в случая? Освен това Сдружението на общините е много категорично в своето становище, изразявайки несъгласие най-вече с първата част, което е разбираемо. Налагайки на кмета на общината допълнителни задължения по разходната част, без да му осигуряваме изпълнение на приходната част, ние можем да го вкараме в непредвиден диалог с кметовете на общини. Налагайки задължението на общинските съвети да приемат един такъв бюджет, разбит по тези пера, от своя страна ние ги ограничаваме. Налагаме им задължение, което противоречи на тяхното право те да формират общинския бюджет, да го разпределят и, ако се наложи, да го коригират. Независимо от всичко казано дотук, Законопроектът си струва да бъде подкрепен. Може би си струва, както казаха и говорилите преди мен колеги, да помислим за промени в текстовете, промени, които няма да бъдат конфронтационни по своята същност. А защо не да помислим и за по-дълъг период за разглеждането на Законопроекта?

По принцип има рационално зърно в Законопроекта. Моето предложение е ние, политическите сили, с представители да се съберем и да уточним всъщност какво искаме на второ четене. Защото, повярвайте ми, с тези изменения правим много сериозна промяна в цялостното менажиране на градовете и общините. Специално за трите големи града според мен решението е следното:

Вкарва го в общинския съвет, общинският съвет съответно го сваля от длъжност. Това е начин за въздействане на кмета. Иначе се раждат фиорди. За тези три града се създава град в града. Тогава вече Тогава вече всичко ще си дойде на мястото със съответното финансиране на районните кметове. Тук съм съгласен. Кметът на големия град трябва да има някакви лостове на въздействие върху тези районни кметове. Сега, като им дадем и парите, в София ще се родят 24 отделни града. Това Ви го гарантирам.

Като кмет съм вкарвал представители на моите райони във всички обществени поръчки, които е имало, но на добра воля. Сега щом трябва да ги задължим да вкарват представител на съответните кметства в комисията, то тогава трябва да променим и други членове в тези два закона – Закона

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Христов, вземам реплика относно това, което споменахте, че сте съгласен кметовете на кметства да участват в комисии при приемане, да речем, на определен строителен обект. Знаете, че кметът на общината издава заповед за приемателна комисия. В този случай, както и говорившият преди мен каза, задължително трябва да включим кмета на населеното място в тази комисия. Въпросът ми е и риторичен: какво правим при един сигнал или жалба, при една проверка? След приемането, след Акт 16 и кметът на населеното място се е подписал. Той каква отговорност носи?!

но в края на краищата кметът на общината или възложителят на обществената поръчка е този, който носи отговорността както за комисията, която се сформира, така и за крайния резултат. Тук подкрепям и продължавам да смятам, че след като възложителят на поръчката носи отговорността, той трябва да има и правомощията да регулира целия процес от началото до края, включително и контрола. Безспорно, изключително полезно е включването под някаква форма, дори не толкова официална, на представители – в случая кметовете на кметства, защото те също са много заинтересовани.

възложителя като такъв, ако открият нередности, а и други органи. Продължавам да смятам – да, това би могло да бъде една много добра практика, една много добра стъпка. Съгласен съм с Вас, но не бива по никакъв начин да го превръщаме в норма по Закона за обществените поръчки, което да създава предпоставка за нови изключения. По репликата на господин Атанасов. Господин Атанасов, Вие започнахте разговор, който по същество отива доста далеч. Той отива към съвсем, съвсем нов закон за местното самоуправление и местната

– задаващите се промени, и да им отговорим със Законопроекта, което не означава, че отхвърлям създаването и приемането на изцяло нов закон за местното самоуправление и местната администрация. Отново се връщам на поставения от Вас въпрос за кметовете. Избирането на кметовете на райони за големите градове действително води вече

започват да бледнеят пред практиката и пред действителността, която наблюдаваме през последните години в големите ни градове с райони. Задълженията, които обаче имат кметовете на големите градове, водят в много случаи до неразбиране, противопоставяне, не бих казал до конфликти, между политиката, която следва голямата община с програмата на кмета, който управлява, с програмите на кметовете на райони.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, безспорно в практиката през последните години и това, което съм имал възможност

А, ако трябва да обобщя всички мнения, истината е, че има смисъл в това да се търси някакъв по-балансиран подход за подобряване на взаимоотношенията между кметовете на малките населени места, кмета на общината и общинските съвети.

което, естествено, няма как да бъде осигурено от самия него и съответно трябва да зависи от голямата община. Затова смятам, че Законопроектът наистина като философия и като идея трябва да бъде подкрепен. Едно е много важно – ако трябва да стигнем до края и този законопроект да види наистина бял свят и да бъде обнародван, то при всички положения трябва да има да има консенсус между всичките политически партии. разбиране е такова. Искам да кажа, че трябва да има консенсус, защото сме представители на различни политически партии, представляващи немалко общини и населени места. Точно поради тази причина трябва да се намери консенсусен вариант, ако стигнем докрай и приемем съответния законопроект.

естествено, трябва да има по-обективен подход на базата на приходите, които идват примерно от това населено място – каква е тяхната административна възможност и капацитет, дали, евентуално, ще могат да участват в избора на изпълнител на обществени поръчки, в контрола, в приемо-предавателните дейности, когато обектът бъде завършен в съответното населено място. Така че трябва много, много внимателно да се подходи в тази ситуация.

контрола. В момента в много от случаите се прави така, но наистина на добра воля – кметовете на общините ги включват в комисиите за избор на подбора за обществени поръчки, както и когато обектите биват предавани

При всички положения Законопроектът има за задача да намери по-добър обществен баланс между отношенията на голямата община и на кметовете на кметства. Запознах се и с много различна практика. До голяма степен, повечето колеги от провинцията, с които съм говорил, в техните общини са намерили някакъв балансиран подход – наистина, всяка година определят съответните дейности и разходи, които трябва да бъдат извършени в различните населени места. Това е добра практика и тя трябва да продължи. Друг е въпросът, разбира се, че ние трябва да решим дали да ги задължим да го правят всяка година, или да бъде по-скоро на доброволни начала тогава, когато общината може да си позволи да направи съответните разходи. Има общини с по над 130 малки населени места. Сами разбирате, че няма как във всяко населено място всяка година да има разходи, които да се правят, тъй като няма как бюджетът да издържи. Няма как! Голямата община, разбира се, ще пострада сериозно от това.

Колеги, мисля да завърша с това, че безспорно, ако пленарното мнозинство, даже бих казал, не мнозинство, а ако от цялата пленарна зала намери общ език и консенсусен вариант, смятам, че трябва да вървим в тази посока, но без да бързаме. В желанието си да намерим подходящия баланс да не направим по-сериозни проблеми за големите общини да изпълняват своите бюджети.

Ви, господин Ненков. Има ли реплики? Други изказвания ще чуем ли? Няма заявки за други изказвания. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите. Предстои първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител е Министерският съвет на 22 февруари 2019 г. Моля, заемете местата си, режим на гласуване.

за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Господин Веселинов, заповядайте за процедура. (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Сами се убедихте, че има доста работа по настоящия законопроект, затова предлагам да бъде определен максимален срок за постъпване на предложения между първо и второ четене. Гласуваме предложението за определяне на максимален срок между двете четения – предложение на господин Веселинов. Гласували

относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата № 902-02-7, внесено от Министерския съвет на 2 април това е Докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Имате думата, уважаеми господин Димитров.

предложение за допуск в залата. Гласували 78 народни представители: за 76, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, поканете господин Ципов в залата. Уважаеми господин Николов, искахте думата по процедурен въпрос. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедура

предложения, има дискусии във връзка с този законопроект, а и малките ВЕИ-та, във връзка с производителите, с работодателите, така че предлагам с още една седмица да бъде удължен срокът за ЗИД за Закона за енергетиката. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Подлагам на гласуване направеното предложение на народния представител Валентин Николов. Гласували

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги: „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата На свое заседание, проведено на 10 април 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата № 902-02-7, внесено от Министерския съвет на 2 април 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов, и Николай Дановски – експерт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“. Заместник-министър Ципов от името на вносителите представи Законопроекта. В аргументите си той отбеляза, че целта на Основното споразумение, което е ратифицирано от България, Унгария и Хърватия на 11 октомври 2012 г. и е в сила за България от 17 юни 2013 г., е да обезпечи възможността за практическото изпълнение на взаимното изпълнение на финансовите санкции за пътни нарушения, извършени в държава, различна от държавата на регистрацията. разширява възможностите за сътрудничество извън информационния обмен, предвиден в Директива 2015/413/ЕС, като предвижда изпълнение на санкциите, което допринася за предотвратяване избягването на санкции за пътни нарушения и гарантира бърза процедура, като съдържа достатъчно гаранции за защита правата на водачите. Основното предимство на Споразумението е възможността паричната сума, получена от изпълнението на решението, да се събира в полза на изпълняващата държава. Административното и техническото споразумение за прилагане на Основното споразумение е изработено с цел осигуряване на техническото прилагане на Основното споразумение. В него се предвижда минимален набор от лични данни, които ще бъдат предмет на информационния обмен по смисъла на Основното споразумение. Посочен е техническият избор на системата и връзка, чрез които се осъществява обменът на информация. Дефинирани са националните точки за контакт и комуникационните канали. Включени са разпоредби за защита на личните данни. Съгласно Основното споразумение изпълнението на финансови санкции няма да преминава през етап на съдебно признаване в Договарящата страна по регистрация на моторното превозно средство, поради което Споразумението беше ратифицирано от Народното събрание със закон. Поради факта, че Основното споразумение е ратифицирано, Административното и техническо споразумение за прилагане на Основното споразумение също следва да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Настоящото Административно и техническо споразумение, което е на Вашето внимание, е подписано на 5 май 2015 г. в Санкт Пьолтен – Австрия, има за цел да осигури техническото прилагане на Основното споразумение между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата. Това основно споразумение е подписано на 11 октомври 2012 г. и е в сила за Република България от 17 юни 2013 г. То има за цел да обезпечи възможността за практическо изпълнение и взаимно признаване на финансови санкции за пътни нарушения, извършени в държава, различна от държавата на регистрация на моторното превозно средство. С това споразумение се цели да се установи един по-висок стандарт на сътрудничество в областта на пътната безопасност, като се предвиди реално налагане на санкции за пътни нарушения, а това ще допринесе за предотвратяване избягването на санкции, което от своя страна трябва да подобри пътната безопасност. Споразумението се отнася за следните видове пътни нарушения: превишена скорост, неизползване на предпазни колани, неспиране на червени сигнали на светофари, управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или упойващи вещества, неспазване на изискването за носене на предпазни шлемове, използване на забранени ленти за движение, незаконно използване на мобилни телефони или други мобилни устройства или комуникационни средства по време на шофиране. Нарушението на правилата за движение по пътищата, регламентирани в това основно споразумение, са безспорни, лесно установими, включително чрез снимков материал от технически средства, и поради тази причина няма нужда от допълнителни процедури за установяването и доказването им. Същевременно тези нарушения, които са подбрани и са предмет на това споразумение, са сред най-честите причини за пътнотранспортни произшествия и застрашават във висока степен безопасността на участниците в пътното движение. В този смисъл Споразумението трябва да гарантира бърза процедура за санкциониране на нарушителите и засилване на превенцията в областта на пътната безопасност. Основното споразумение от 2012 г. надгражда разпоредби на два акта от европейското законодателство – Директива 2015/413/ЕС за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, и Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции. Основното споразумение цели предотвратяване избягването на санкции и гарантирането на бърза процедура за изпълнението им. То предвижда трансгранично изпълнение на финансови санкции, а именно чрез непреминаване през етап на съдебно признаване и доказване на тези категории пътни нарушения. Това, от една страна, ще бъде предпоставка за бързина, а от друга страна, предвид сравнително ниския размер на налаганите санкции, ще създаде практически условия за процесуални икономии, тъй като няма да бъде ангажирана съдебната система. Основното предимство на Споразумението е възможността паричната сума, с която е наложена санкцията, получена от изпълнението на решението, да се събира в полза на изпълняващата държава, което, предвид значителния брой нарушения на правилата за движение по пътищата, извършени от водачи на моторни превозни средства, ще повиши събираемостта и размера на приходите в бюджета. Споразумението съдържа и достатъчно гаранции за защита правата на водачите. Съгласно разписания механизъм държавата, в която е извършено пътното нарушение, си сътрудничи с другата държава – по регистрация на моторното превозно средство, за установяване на извършителя на съответното нарушение, ако той не е известен, и за да му бъде изпратена необходимата информация с превод на съответния език, с което го приканва да заплати наложената глоба или да посочи дали някой друг водач е управлявал моторното превозно средство при извършване на съответното нарушение. Водачът има право да възрази срещу нарушението и наложената санкция, а актът за установяване на съответното нарушение подлежи на обжалване по общия ред съгласно законодателството на издаващата го го договаряща страна. При изясняване на тези факти и обстоятелства и влизане в сила на административния акт същият се изпраща на държавата по регистрация за изпълнение. Компетентните органи, отговарящи за това споразумение от българска страна, са специализираните органи на Главна дирекция „Национална полиция“, Административното и техническо споразумение определя набора от лични данни, които ще бъдат предмет на обмен по смисъла на основното споразумение. Посочен е техническият избор на система и връзка, чрез които ще се реализира обменът на информация, дефинирани в националните точки за контакт, както и комуникационните канали за получаване на съответната информация. Във връзка с информационния обмен са въведени електронни формуляри за отправяне на запитвания, които целят идентифициране на водача, на първо място; на второ – установяване на адреса; на трето място, изпращане и връчване на съответните документи; на четвърто място, сертификат за трансгранично изпълнение на решение. Събраните лични данни се използват само за целите на прилагането на Споразумението и са налице всички гаранции за правомерното им обработване. Тъй като изпълнението на финансовите санкции, уважаеми дами и господа народни представители, няма да преминава през етап на съдебно признаване в договарящата страна по регистрация на моторното превозно средство, Основното споразумение бе ратифицирано от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията. Поради факта, че Основното споразумение е ратифицирано, Административното и техническо споразумение за прилагането му също следва да бъде ратифицирано от Народното събрание. В заключение, искам да Ви обясня, че тази инициатива изходи от Република Австрия, тъй като през последните няколко години са идентифицирани множество нарушения от страна на водачи от другите договарящи страни по Споразумението. След като бяха проведени преговори и беше сключено това споразумение, се стигна дотам да се предвиди и ред, предвиден в това Административно и техническо споразумение, за по-бързо обработване на данните и по-бързо налагане на съответните санкции. Ефектът от ратификацията на Споразумението, уважаеми дами и господа, ще бъде безспорен. Това ще повиши събираемостта на бюджета. В заключение, искам да завърша с това, че всички технически процедури са извършени и след ратифицирането на това техническо споразумение нагледно ще се покаже, че всеки един водач, който извършва съответното нарушение, ще бъде наказан с адекватна санкция, тази санкция ще бъде връчена и събрана по изключително бърз, законосъобразен начин, а всъщност точно така – с ефективно налагане на подобни санкции, ние можем да повишим, от една страна, събираемостта, а от друга, да създадем условия, за да не бъдат допускани подобни нарушения. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър. Откривам разискванията по Законопроекта. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания.

Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Ще Ви прочета Проекта за закон, преди да го подложа на гласуване. ЗАКОН за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата Член единствен. Ратифицира Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, подписано на 5 май 2015 Моля, режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съгласно чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение да преминем към второ гласуване на току-що приетия на първо четене Законопроект за ратификация.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Хубаво е, че сключваме такива договори с тези държави от гледна точка на това всички пътни глоби и санкции, които са наложени, държавите да ги признават и да си ги търсят, но въпросът е: каква реципрочност ще има в налаганите глоби? Защото държавите, които са изредени по този договор, в крайна сметка почти нямат – нито леки, нито тежкотоварни автомобили, които да преминават през България. Основно българските превозвачи и българите като туристи минават през тези държави като дестинация. най-много ощетени в събирането на санкциите ще бъдат именно българските граждани и българските фирми. От тази гледна точка с опита, който може би повечето от нас имат, преминавайки през различни страни в годините и знаейки как се подбират водачите с номера от други държави, предпочитани за глобяване от съответните институции в съответните страни, да не направим така, че именно българските шофьори, без значение дали са транспортни превозвачи, или са тръгнали на екскурзия, да бъдат предпочитани за глобяване в трите държави и те да бъдат донорите за попълване на бюджета на тези три държави. Иначе няма лошо, по принцип – който наруши правилата за движение, да бъде санкциониран, да бъде платена съответната санкция от съответния шофьор, но в крайна сметка, когато гласуваме подобни договори, трябва да преценим и държавния интерес, да преценим и как работят съответните институции в съответните държави. Повтарям, да не направим така, че българските шофьори да станат донори

Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и продължаваме. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ЗАКОН за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата Член единствен. Ратифицира Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, подписано на 5 май 2015 г. в Санкт Пьолтен, Австрия.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Подлагам на гласуване два текста – наименованието на Закона по вносител и съдържанието на член единствен по вносител.

САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Председател. Моля за процедура за допуск в залата на господин Михаил Владов – изпълняващ длъжността председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

„СТАНОВИЩЕ на Комисията по икономическа политика и туризъм относно Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода

относно Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г. На заседанието присъстваха: Михаил Владов – изпълняващ длъжността председател и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; и Петя Александрова – изпълнителен директор. Отчетът беше представен от Петя Александрова. През 2017 г. постъпленията от дейностите по приватизация, следприватизационен контрол и процесуално представителство са общо в размер на стойност 5 млн. 289 хил. лв. През отчетния период Агенцията е извършила разходи в размер на 2 млн. 863 хил. лв. През отчетния период Агенцията е сключила шест договора за приватизационна продажба. Постъпленията от приватизационни продажби са общо в размер на 2 млн. 467 хил. лв. Подготвени са и предложени за продажба 22 обекта, представляващи имоти частна държавна собственост и обособени части от дружества. Извършен е следприватизационен контрол по отношение на 71 приватизационни договора. Приети са плащания по 22 приватизационни договора и са извършени проверки на място по 18 договора. По един договор е начислена неустойка за неизпълнение на задължения. Постъпилите плащания от извършените дейности по следприватизационен контрол и процесуално представителство са в размер на 2 млн. 533 хил. лв. През отчетния период от страна на юрисконсултите и юристите от Агенцията са изпълнени всички изискуеми и възможни процесуални действия. Общият брой на висящите дела, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е страна през 2017 г., 147, включително и исковите, по които Агенцията е ответник. След представяне на Отчета се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 12 народни представители, без „против“ и 1 „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме: „РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.“ Моля, продължете със становището за следващия период. „СТАНОВИЩЕ на Комисията по икономическа политика и туризъм относно Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г., № 804-00-11, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 12 октомври 2018 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. На заседанието присъстваха: Михаил Владов – изпълняващ длъжността председател и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; и Петя Александрова – изпълнителен директор. Отчетът беше представен от Петя Александрова. През първото шестмесечие на 2018 г. постъпленията от дейностите по приватизация, следприватизационен контрол и процесуално представителство са общо в размер на стойност 4 млн. 282 хил. 437 лв. През отчетния период Агенцията е извършила разходи в размер на 1 млн. 179 хил. 936 лв. Агенцията е предложила за продажба 17 обекта, представляващи имоти частна държавна собственост и обособени части от търговски дружества. Сключени са 11 договора за приватизационна продажба. Към 30 юни 2018 г. Агенцията е работила по ресурс от: - 12 мажоритарни пакета акции/дялове; - 58 миноритарни пакета от акции/дялове; 13 обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала; - 4 миноритарни пакета от акции/дялове, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; 150 обекта, представляващи имоти частна държавна собственост, с предоставени права на управление на областни управители и на ръководители на държавни ведомства. Извършен е следприватизационен контрол по отношение на 37 приватизационни договора. Приети са плащания по 17 приватизационни договора и са извършени проверки на място по През отчетния период от страна на юрисконсултите и юристите от Агенцията са изпълнени всички изискуеми и възможни процесуални действия. Общият брой на висящите дела, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е страна към 30 юни 2018 г., е 153, включително и исковите, по които Агенцията е ответник. След представяне на отчета се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 12 народни представители, без „против“ и 1 „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме: „РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева. Уважаеми народни представители, откривам разискванията. Уважаеми господин Владов, ще вземете ли отношение? Заповядайте, имате думата.

По точка първа, която касае Отчета за приватизационния процес за 2017 г. ще Ви уведомя, че след периода през 2017 г. в АПСК са постъпили и счетоводно отразени съгласно чл. 8 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол общо постъпления дейностите по приватизация и следприватизационен контрол и процесуално представителство сумата в размер на 5 млн. 289 хил. лв. На основание чл. 9 от ЗПСК разходите за осигуряване на дейността по приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на АПСК. През отчетния период Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е извършила разходи по бюджета си за 2017 г. в размер на 2 млн. 863 хил. лв. в периода е подготвила и предложила за продажба чрез публичен търг с явно наддаване общо 22 обекта, представляващи имоти частна държавна собственост, обособени части и обособени части от дружества. Проведен бе и Четиридесетият централен приватизационен търг, на който бяха предложени за продажба пакети и акции от капитала на 11 дружества. През отчетния период Агенцията сключи шест приватизационни договора. Постъпленията по приватизационни продажби са общо в размер на 2 млн. 467 хил. лв. От страна на АПСК са положени усилия за привличане на инвеститори и рекламиране на предлаганите за приватизация обекти. Осъществени са маркетингови мероприятия по отношение на 33 броя обекти, които през отчетния период бяха предлагани за продажба. Основните неблагоприятни фактори, които доведоха до забавяне на темпа на приватизация през 2017 г. са следните: промяната в нормативната уредба, съгласно която възлагането на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми, следва да се извършва по реда на ЗОП. Въвеждането на нов подход за възлагане на услугата наложи изготвянето на нови вътрешни документи и графици на реализирането им, което от своя страна доведе до забавяне процесите по предприватизационна подготовка и приватизация. След обявяването на подготвения от Министерството на икономиката Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол от 10 май 2017 г. Агенцията преустанови работа по проектите за продажба на пакети, акции и дялове, собственост на държавата, и на обособени части от търговски дружества с мажоритарно държавно участие.

„Правна“ на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са подготвили и представили пред частни съдебни изпълнители, държавни съдебни изпълнители или друг орган 416 броя молби във връзка с хода на изпълнителното производство; 99 броя отговори на искови молби, писмени защити, жалби и отговори на жалби и други становища по искови дела.

Постъпилите плащания от извършените дейности по следприватизационен контрол и процесуално представителство са в размер на 2 млн. 533 хил. лв. Към 31 декември 2017 г. ресурсът от обекти за приватизация, по които се осъществяват дейности по подготовка или по осъществяване на същинските приватизационни процедури, се състои от 12 броя

миноритарни пакети от акции или дялове, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; 58 миноритарни пакети, акции или дялове; 13 броя обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала;

на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, в това число инвестиции, е в размер на 84 броя. Общият брой на висящите дела, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е страна, към 30 юни 2018 г. е 153 броя, включват се всички висящи дела, в това число и исковете, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е ответник.

Уважаеми дами и господа народни представители, ще Ви представя и Отчета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за

съответствие с чл. 8 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол, и процесуалното представителство – общо в размер на 4 млн. 282 хил. 437 лв. На основание чл. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол разходите за осигуряване на дейността по приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. През отчетния период Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е извършила разходи по бюджета си за 2018 г. в размер на 1 млн. От страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са предложени за отчетния период 17 броя обекти, представляващи имоти частна държавна собственост и обособени части от търговски дружества. Обявени са 20 броя публични търгове с явно наддаване, като 11 от тях са успешни. В рамките на периода са сключени и 11 броя договори за приватизационна продажба за 10 броя имоти държавна собственост от областите Варна, Кърджали, Пазарджик, Сливен, договор за продажба на обособена част от „Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД – град Бургас. Разликата между 17 обекта и 20 публични търга се обосновава от това, че не всички са били продадени при първата процедура и затова е проведена втора процедура в съответствие със Закона, като цената е намалена между първия и втория търг. Проведен е маркетинг по региони съобразно местоположението на обектите, предлагани за продажба. Осъществени са маркетингови мероприятия по отношение на 15 броя обекти, за които през отчетния период са били обявени търгове. През първото шестмесечие на 2018 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол не е възлагала изготвяне на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми за нови обекти, подлежащи на приватизация. Провеждането на тази процедура беше временно преустановена до приемане на подзаконов нормативен акт за възлагане на дейности, свързани с подготовката на приватизация и следприватизационен контрол, включително и процесуалното представителство.

Към 30 юни 2018 г. ресурсът обекти за приватизация, по които са извършени дейности по подготовка или по осъществяване на същинските приватизационни процедури, се състои от: 12 броя мажоритарни пакети, акции или дялове; 4 броя миноритарни пакети от акции или дялове, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; 58 миноритарни пакети, акции или дялове; 13 броя обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала; 150 броя обекти, представляващи имоти частна държавна собственост с предоставени права на управление на областните управители и на ръководители на държавни ведомства, които имат предложение за приватизация. За изпълнение на основните цели по отношение на следприватизационния контрол беше осъществена следната дейност: анализирани и приключени с констатации са общо 42 броя отчети по 37 приватизационни договора; приети са плащания по 17 приватизационни договора; извършени са проверки на място по 3 договора; извършена е проверка на документации и са издадени удостоверения за изпълнение на липса на задължения. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, в това число и задължения за извършване на инвестиции, е 83 броя през отчетния период. Към 30 юни 2018 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е взискател по 101 изпълнителни дела, като вземанията по тези изпълнителни дела са за главници, миноритарни лихви, лихви за забава и разноски по изпълнителните листове и изпълнителните дела. По посочените дела са извършени необходимите процесуални правно-фактически действия. Подготвени Подготвени и представени пред частни съдебни изпълнители, държавни съдебни изпълнители или други органи са 111 молби във връзка с хода на изпълнителното производство, молби за извършване на описи за публична продан по искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по 30 дела. Подготвени и предоставени са 28 отговора на искови молби, писмени защити, жалби

Общият брой на висящите дела, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е страна, към 30 юни 2018 г. е 153 броя,

Няма. Закривам разискванията и ще преминем към гласуване. Ще подложа на последователно гласуване двата проекта за решение така, както ни бяха представени Първият Проект за решение е

Предложението е прието. Сега ще подложа на гласуване втория представен ни Проект за решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен

Благодаря Ви, господин Велчев. Уважаеми народни представители, гласуваме допуск в залата на заместник-председателя на Комисията за защита от дискриминация.

внесен от Комисията за защита от дискриминация на 29 март 2019 г. На редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г., № 920-00-01, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 29 март 2019 г. На заседанието присъстваха доцент доктор Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и доцент доктор Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията за защита защита от дискриминация. Отчетът за дейността на Комисията за 2018 г., внесен на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация, беше представен от председателя – доцент доктор Ана Джумалиева. Той отразява постигнатите резултати на Комисията в качеството ѝ на орган по равнопоставеността, изграждайки и прилагайки национални и международни политики в областта на борбата и превенцията срещу дискриминацията. Отчетът за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г. традиционно акцентира върху работата на заседателните състави, отчита дейността на специализираната и общата администрация и посочва някои от най-важните цели и задачи. От постъпилите през 2018 г. в Комисията за защита от дискриминация и обработени 751 жалби, сигнали и запитвания, както следва: жалби – 533, сигнали – 77, запитвания – 15, образувани са 721 преписки. Постановените решения за 2018 г. бележат своя рекорд през годините. Те са 511, докато за 2017 г. са 450. Госпожа Джумалиева подчерта, че самосезиранията са също без аналог в близо 14-годишната история на институцията, като в сравнение с 2017 г., когато са били само 2, то през 2018 г. вече са 386. Деветте най-често срещани защитени признака в образуваните преписки за 2018 г. са: „увреждане“ – 459 „лично положение“ – 180 преписки, „обществено положение“ – 57 преписки, „възраст“ – 51 преписки, „етническа принадлежност“ – 28 преписки, „имуществено състояние“ – 23 преписки, „образование“ – 21 преписки, „убеждение“ – 20 преписки, „пол“ – 19 преписки. Значителна част от дейността на Комисията за защита от дискриминация заема защитата от дискриминация при упражняване правото на труд. Госпожа Джумалиева обърна внимание, че през 2018 г. в оплакванията до Комисията има твърдения за дискриминационен характер на нормативната и поднормативната уредба, касаеща неравностойно третиране спрямо спрямо осиновителите и техните деца над 5-годишна възраст, приема на първокласници, предоставянето на асистентски услуги за хора с увреждания, здравното осигуряване, трудовите права на лицата с увреждания и други.

Подчерта се, че регионалните представители са изключително важни за дейността на Комисията с това, че са посредниците на институцията в малките населени места в страната. Редица събития и инициативи на Комисията за защита от дискриминация през 2018 г. са били свързани с превенцията в борбата срещу дискриминацията, като международното сътрудничество и координираната национална политика имат съществен дял в дейността на Комисията. Госпожа Джумалиева посочи, че голяма част от самосезиранията на Комисията са свързани с националната кампания на Комисията за защита от дискриминация „Достъпна България“, насочена към защита на правата на хората с увреждания. Комисията продължава активно да участва и като работодател по програмите „Старт на кариерата“ и КРОС-БИ, по които се назначават стажанти и трайно безработни лица. Сериозен дял от дейността на Комисията за защита от дискриминация заема работата с редица органи на международни организации със сходни компетенции или сфери на дейност. Като значимо събитие през изминалата година се отбелязва участието на състава на Комисията в обучително посещение в САЩ по покана на Държавния департамент на САЩ, в резултат на което са били споделени множество добри практики и инициативи, прилагани на федерално, щатско и локално ниво. В качеството си на член на Европейската мрежа на органите за равнопоставеност Комисията за защита от дискриминация е посетена от господин Жан-Пол Ленер, председател на Европейската комисия срещу расизма и

квазисъдебни функции в Европа. След проведеното гласуване Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 8 гласа „за“, 1 глас „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г., № 920-00-01, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 29 март 2019 г.

Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г“.“ Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Искате ли думата, доцент Хюсеинов? Няма да се възползвате от това право. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Сиди. Уважаеми дами и господа народни представители! В Отчета така и не се виждат конкретни резултати на Комисията във връзка с организираните с публични средства семинари и срещи с неправителствения сектор. Конкретно визирам семинар, на който ръководството на Комисията се е снимало да яде и пие в компанията на Ачо Циганина от Хасково – онзи, същият, който след като се нахрани обилно на държавната трапеза, си позволи да пусне жалба в Комисията за защита от дискриминация срещу вицепремиера Красимир Каракачанов по повод неговата концепция за справяне с циганизацията. Интересно ми е какво се случва с този казус, докъде стигна Комисията, има ли конфликт на интереси, защото бяхме сезирали Комисията именно по този въпрос? Интересно ми е и какво се случва с по-голямата част от казусите в Комисията, след това колко от тези решения са паднали от съда? Тези данни не успях да намеря в Отчета, затова аз лично ще гласувам „против“. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания, Има ли други изказвания, уважаеми народни представители, по Отчета на Комисията? Няма изказвания. Закривам разискванията. Заповядайте, имате думата, доцент Хюсеинов.

госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Сиди, по отношение на семинара, който е проведен в Пловдив с неправителствените организации, искам да изтъкна, че освен своите правораздавателни функции Комисията изпълнява и превантивна дейност. Една от препоръките на Съвета на Европа е да направи различни семинари с държавни институции, министерства, неправителствени организации, за да може да хване още в зародиш дискриминационните елементи в България. Така че ние имаме поредица семинари, където обучаваме всички неправителствени организации по отношение на Закона за защита от дискриминация, за да може все пак да обхванем територията на цяла България. На семинара, който сме направили – среща с неправителствени организации, господинът искаше да се снима с ръководството и не само той – всички други. Този, който иска да се снима с ръководството, може да го направи, разбира се, ние не се крием от това. По отношение на преписките, за които Вие питате какво сме направили – има образувани производства в Комисията за защита от дискриминация, и в законоустановен срок ще има заседание. Събират се доказателства от ответните страни, защото все пак производството при нас е както в съдебната система.

заявя твърдо, че за 2018 г. от 510 решения само 9% са паднали от съда, а за 2017 г. при 450 решения – 7,3% са паднали от съда. Абсолютно не е вярна тезата, че решенията на Комисията падат. Освен това, всички знаете, че този, който не е доволен от нашето решение, може да се обърне към административните съдилища. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря на заместник-председателя на Комисията за защита от дискриминация.

против 5, въздържали се 5. Предложението и Отчетът са приети. Следва почивка, уважаеми народни представители. Ще продължим нашата работа в 12,00 с изслушване на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно развитие на процеса за либерализация на пазара на електрическа енергия. Вносители: Делян Добрев и Валентин Николов.